Dobro jutro, gospođe zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa sjednicom i započinjemo sa točkom dnevnog reda koja je i najavljena, a to je - Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine Podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Nacionalno vijeće podnijelo je ovo izvješće na temelju članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje, a raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Željko Jovanović, predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče Sabora. Kolegice i kolege saborski zastupnici. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije sukladno Odluci Hrvatskoga sabora o osnivanju Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije iz srpnja 2006., kao i Odluci o izmjenama i dopunama iz ožujka 2009. provodi sljedeće aktivnosti: Nadzire i prati provedbu Nacionalne strategije suzbijanja korupcije, sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja korupcije, analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Nacionalne strategije i akcijskih planova suzbijanja korupcije te ocjenjuje načine i rezultate provedbe, predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, potiče i usmjerava suradnju Hrvatskog sabora i državnih i drugih tijela te ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja korupcije. Svojim djelovanjem i ustrojem Nacionalno vijeće jača nadzor nad tijelima zaduženim za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja korupcije, a dužno je razmotriti prijedloge, pritužbe, stajališta i mišljenja građana i pravnih osoba. Citiram ove dužnosti Nacionalnog vijeća da ne bi bilo nesporazuma o tome što zapravo Nacionalno vijeće radi. Predmetno izvješće obuhvaća razdoblje od 1. lipnja 2009. do 30. lipnja 2010. i u tom razdoblju Nacionalno vijeće je radilo u sastavu gdje je uz mene kao predsjednika bila gospođa Lovrin kao potpredsjednica te članovi Ingrid Antičević-Marinović, Stanko Grčić, Dragutin Lesar, prof.dr. Horvatić, Stjepan Kolarić, Nikola Kristić, Branko Roglić, Smiljanka Škugor Hrnčević i prof.dr. Stjepan Turek. U tom razdoblju održano je 11 redovnih i 3 tematske sjednice, a ukupno je od konstituiranja ovog Nacionalnog vijeća u svibnju 2008. do danas održano 30 redovnih i 10 tematskih sjednica. Tri su pitanja presudna za ocjenu sposobnosti hrvatskog društva da se odupre korupciji. Prvo je pitanje postoji li korupcija i kako se na nju gleda, drugo pitanje je koja je raširenost korupcije i u kojim područjima je najopasnija za društvo, a treće pitanje nastavlja se na odgovore na prethodna dva, što učiniti da se korupcija spriječi, otkrije i sankcionira. Upravo na ta tri pitanja nalazimo odgovore u našoj Strategiji i Akcijskom planu suzbijanja korupcije čiju provedbu nadzire Nacionalno vijeće Hrvatskoga sabora. Korupcija je u Hrvatskoj stvaran i ozbiljan problem. Svi se slažemo da je postignut izvjestan napredak u usporedbi sa ranijom situacijom, ali još uvijek zaostajemo za nekim drugim zemljama. Uzmimo npr. Sloveniju …/Govornik se ne razumije./… percepcije je 6,4 a naš je 4,1. Tek je 5 prolazna ocjena, bitno je uvijek naglasiti. Naravno, nije to samo ekskluzivni problem Hrvatske. Dapače, ¾ od ukupno 178 zemalja u svijetu koje ocjenjuje Transparency ostvarilo je rezultat ispod 5. Antikorupcijske mjere moraju se integrirati u sve sfere javnih politika i svakodnevnog života, a naravno da je dobro upravljanje, good governance kako se to kaže, ključan dio odgovora na sve probleme sa kojima se danas i mi u hrvatskom društvu suočavamo kad je riječ o korupciji. Korupcija nije jednostavno politički program neke stranke ili naslov u novinama. To je struktura i metoda vlasti prepreka pristojnom društvu, korisnom radu, odgovornoj vlasti. Korupcija raste iz straha, pasivnosti, etičkog i materijalnog siromaštva, cvjeta u neznanju, u birokraciji i bezličnom društvu. Zato je u uspješnoj borbi protiv korupcije nužno ukloniti neznanje i strah, a to nije posao samo USKOK-a, DORH-a ili uskočkih sudova, to je zadak cijelog društva. Tu vidim još važniju ulogu i Nacionalnog vijeća, a posebno školstva, medija, obitelji i naglašavam političara, od mjesne zajednice, mjesnog odbora u najmanjoj općini do Vlade Republike Hrvatske. Uvijek treba naglasiti da percepcija nije isto što i stvarna raširenost korupcije, to pokazuju i istraživanja u Hrvatskoj. Percepcija u svim sferama društva je manja u odnosu na stvarni susret građana s korupcijom. Ipak indikativno je da percepcija korupcije posljednjih 15 godina stalno raste. Tako je npr. 1995. 15% ispitanika izjavilo da su svi državni službenici korumpirani, 2004. taj postotak je iznosio 23, a u najnovijem istraživanju Pravnog fakulteta 2010. čak 46%. Još jedan vrlo zanimljiv podatak, 2004. 72% građana Hrvatske smatralo je da je korupcija u državnim službama jako raširena, a 2010. taj postotak iznosi čak 82% građana. Zanimljivo je i da percepcija korumpiranosti opada sa stupnjem obrazovanja, znači oni sa nižim obrazovanjem smatraju da je korupcija u državnim službama raširenija. Porast percepcije nužno je u ovoj fazi povezan s padom povjerenja u institucije pa se u odnosu na 2004. u 2010. prema tom najnovijem istraživanju najveći gubitnici crkva, Vlada i Sabor, a najveći dobitnici mediji i to u prvom redu tiskani mediji. U ovakvom okruženju treba promatrati i provedbu Strategije suzbijanja korupcije. Osobno kao predsjednik Nacionalnog vijeća moram reći da sam izuzetno zadovoljan radom Nacionalnog vijeća. Tvrdim da je model Nacionalnog vijeća kako ga je usvojio ovaj Sabor odličan model, a za to sam dobio potvrdu i na nekoliko međunarodnih konferencija na kojima sam predstavljao rad Nacionalnog vijeća. Model po kojem Nacionalno vijeće čini 5 zastupnika i 6 vanjskih članova, a predsjednik dolazi iz redova oporbe pruža Nacionalnom vijeću mogućnost da bude kritično, ali pravedno, da svojim prijedlozima i konstruktivnim kritikama unapređuje borbu protiv korupcije. Uostalom, to je i ocjena Europske komisije koja u svom izvješću o posjeti Hrvatskoj od 29. lipnja do 2. srpnja 2010. te posebno u uvodu zajedničkih stajališta Europske unije o ocjeni i ispunjavanju uvjeta za otvaranje poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava

pri praćenju provedbe strategije, između ostalog i predlaganjem korektivnih mjera u strategiji i akcijskom planu, te uvođenjem redovitih javnih rasprava povezanih sa korupcijom. Upravo model rada Nacionalnog vijeća. Prema zaključcima ovog Nacionalnog vijeća prihvaćenog u Saboru u veljači 2010. navedeno je 12 preporuka nositeljima provedbe Strategije suzbijanja korupcije, a izdvojit ću samo 4. Pojačati međuresorsku suradnju posebno Ureda za javne nabave, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Državne revizije, DORH-a, Porezne i Carinske uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca. Dodatno unaprijediti međuresorsku suradnju MUP-a i DORH-a, uključiti sva ministarstva u akcijski plan kao neposredne nositelje provedbe antikorupcijskih mjera, te razraditi posebne akcijske planove sa jasnim rokovima, nositeljima, indikatorima za Carinsku upravu, Poreznu upravu i sve državne tvrtke poput HŽ-a, HAC-a i ostalih. Realizaciju navedenih zaključaka Nacionalno vijeće je u proteklih godinu dana poticalo kroz rasprave, analize, zaključke, prijedloge, inicijative na svojim redovnim i tematskim sjednicama. Među najvažnijim posljedicama korupcije je gubitak povjerenja u tijela državne vlasti i javne institucije što se posljedično negativno odražava na gospodarski razvoj društva. Stoga ne samo korupcija već i sama sumnja u korumpiranost, te dojam korumpiranosti dovode u pitanje vjerodostojnost svake vlasti od one u najmanjoj općini do one na nacionalnoj razini. Upravo ta sumnja u korumpiranost, pa ako je stvarno i nema razrješava se utvrđivanjem jasnih, transparentnih i unaprijed određenih pravila postupanja i kriterijima odlučivanja za što se posebno zalaže Nacionalno vijeće. Strateška odrednica borbe protiv korupcije očituje se u Hrvatskoj u Strategiji kroz pet tematskih područja. To je pravni i institucionalni okvir, sprječavanje korupcije, kazneni progon i sankcioniranje korupcije, međunarodna suradnja i širenje javne svijesti o štetnosti korupcije. Analizirajući upravo navedena područja Nacionalno vijeće je kroz 11 redovnih i 3 tematske sjednice u izvještajnom razdoblju ukazalo na nedostatke u akcijskom planu, te sa posebnim zadovoljstvom u ime cijelog Nacionalnog vijeća mogu reći da su naše primjedbe najvećim dijelom ugrađene u revidirani akcijski plan, u Strategiju suzbijanja korupcije koju je Vlada donijela 18. ožujka 2010. Analizirajući provedbu akcijskog plana utvrđeno je da je oko 80% planiranih mjera uspješno provedeno, a da su ključne mjere u potpunosti izvršene. U revidiranom akcijskom planu naglasak je na jasno propisanim procedurama za tijek donošenja odluka, a time i odgovornost. Na ovaj način nastoji se osnažiti etičnost, vjerodostojnost, profesionalnost, odnosno integritet tijela državne vlasti što je Nacionalno vijeće stalno isticalo kao jedan od temelja borbe protiv korupcije. Akcijski plan također ističe da je u Hrvatskoj uspostavljen čvrsti pravni okvir koji zajedno sa institucionalnim okvirom uz daljnje kontinuirano jačanje mora donijeti jasne i vidljive rezultate u povećanju broja osuđujućih presuda za sve nivoe od džepne i ulične do visoke i političke korupcije. Uvažavajući i prijedloge Nacionalnog vijeća u revidiranom akcijskom planu u poglavlju o sprječavanju korupcije posebno se naglašavaju i područja visokog korupcijskog rizika poput sprječavanja sukoba interesa, financiranja političkih stranaka, pravo na pristup informacijama, kodeksi ponašanja državnih službenika, javne financije, javne nabave, pravosuđe, zdravstvo, znanost, obrazovanje i sport. U odnosu na prethodni revidirani akcijski plan sadrži nešto manje mjera. Prije ih je bilo 195. Sada ih je 145 ali su jasnije određeni nositelji, mjere, ciljevi i rokovi uz jednu manu koju ističem da nedostaju jasni indikatori uspješnosti realizacije mjera. Treba naglasiti posebno da je u ovom revidiranom planu kao nositelj navedeno i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje nije bilo nositelj antikorupcijskih mjera u starom planu, a na što je prvo ukazalo upravo Nacionalno vijeće. Također sa zadovoljstvom ističem da je uvažena i sugestija Nacionalnog vijeća da sve državne tvrtke moraju izraditi vlastite akcijske planove prevencije i suzbijanja, te ranog otkrivanja korupcije. U revidiranom akcijskom planu postoji jedna velika mana, a to je da nema mjera za zaštitu osoba koje ukazuju na korupcijske pojave i ponašanje. Dakle, zaštita zviždača premda je u strategiji uz prioritete sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, provedbu propisa o financiranju političkih stranaka, ostvarenje prava na pristup informacijama, jačanje integriteta javne uprave, reguliranje javnih nabava posebno istaknuta zaštita oštećenika i osoba koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Upravo o tom problemu Nacionalno vijeće je uz raspravu na redovnim sjednicama dodalo dodatni doprinos na dvije tematske sjednice posvećene odnosu slobode medija i korupcije, te zaštite zviždača. Na redovnim sjednicama Nacionalnog vijeća analizirana su izvješća nositelja provedbe Strategije suzbijanja korupcije koje su predstavljali ministri i državni tajnici. U svim izvješćima primjetan je osjetan kvalitativan i kvantitativan pomak u odnosu na prethodno promatrano razdoblje, a članovi Nacionalnog vijeća su kroz rasprave, prijedloge i inicijative dodatno utjecali na poboljšanje budućih aktivnosti čije rezultate tek treba vidjeti u narednom periodu. Jednoglasan je zaključak većine rasprava razmatranih izvješća, da u ovom trenutku u Hrvatskoj postoji vrlo kvalitetan zakonski i institucionalni okvir kao neophodan preduvjet uspjeha u borbi sa korupcijom, ali da će tek primjena svih tih mjera u praksi i brzo okončanje započetih istraga i pravomoćne presude u započetim procesima protiv počinitelja koruptivnih kaznenih djela pokazati stvarnu uspješnost u borbi s korupcijom. Posebno to vrijedi za koruptivna djela za koja su optuženi visoki politički dužnosnici bez obzira iz koje stranke dolazili, te u čijim istragama i sudskim procesima policija, odvjetništvo i sudstvo moraju dokazati visoku stručnost, neovisnost i sposobnost oslobođenju bilo kakvog politiziranja. Kroz rasprave i zaključke Nacionalno vijeće je posebno inzistiralo na osiguravanju dostatnih sredstava za realizaciju mjera iz strategije koje se odnose na osiguravanje logističkih i financijskih uvjeta za učinkoviti rad policijskog USKOK-a, te za jačanje međuagencijske suradnje policijskog USKOK-a, Porezne i Carinske uprave, te Ureda za sprječavanje pranja novca. Javne nabave bile su u više navrata predmet rasprave Nacionalnog vijeća zbog potencijalnog korupcijskog rizika. Javne nabave i dalje ostaju područja velikog korupcijskog rizika, a brojne afere koje su otkrivene u poslovanju trgovačkih društava u državnom vlasništvu to i potvrđuju. Stoga nacionalno vijeće inzistira poglavito kada se radi o umiješanosti visoko pozicioniranih dužnosnika i političara, bez obzira na stranačku pripadnost, na unapređenje učinkovitosti u razotkrivanju, procesuiranju i presuđivanju kaznenih djela korupcije jer samo na taj način može se poboljšati indeks percepcije korupcije i dokazati da u borbi s korupcijom u Hrvatskoj nema nedodirljivih. Ističem posebno pohvalan primjer u povećanju transparentnosti u radu postupcima javne nabave Ministarstva zdravstva koji je u komisiju za provedbu javne nabave uključilo predstavnika hrvatskog Transparency Internationala. Pravomoćne presude su jedini lijek za korupciju. Ponavljam nitko više ne može osporiti Hrvatskoj da ima dobar zakonodavni okvir, da je uspostavila čvrstu institucionalnu i međusobno sve bolje koordiniranu antikorupcijsku uskočku vertikalu od policijskog preko državnoodvjetničkog USKOK-a, do uskočkih sudova. Istovremeno još uvijek nema dovoljno rezultata u smislu povećanja pravomoćno osuđujućih presuda, i oduzimanja imovine stečene korupcijom, jer će to potaknuti građane da rad uskočke vertikale vrednuju većom ocjenom, te da sami postanu aktivniji u prevenciji i sprječavanju korupcije, jer borbe protiv korupcije bez učešća građana ne može biti. Ipak mora se navesti da iz godine u godinu raste broj osuđujućih presuda. U izvještajnom razdoblju održane su tri tematske sjednice, i pokazalo se da su tematske sjednice važan oblik poticanja novih mjera u borbi protiv korupcije. Ističem da je to bila sloboda medija i borba s korupcijom, analiza zaštita zviždača u Europskoj uniji i hrvatska iskustva, te mjere koje se poduzimaju u visokom obrazovanju za suzbijanje korupcije i njihovi učinci. Posebno želim naglasiti koliko je velika uloga i važnost i medija i obrazovnog sustava. To se najbolje vidi iz rezultata akcije Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, i Ministarstva pravosuđa, koja se zvala antikorupcijski sat, kojim su obuhvaćeni učenici srednjih škola u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebi, koja je pokazala da 95% učenika većinu znanja o problemu korupcije temelji na informacijama iz medija. Ponavljam 95% učenika većinu znanja o problemu korupcije temelji na informacijama iz medija. 56% kaže kako njihovo znanje o pojavi korupcije vrlo malo, odnosno ni malo ne potječe iz škola. Sukladno tome, nameće se zaključak kako bi valjalo više pozornosti pozornosti posvetiti toj problematici u školama, pogotovo kada se uzme u obzir pozitivan stav učenika o korisnosti edukacije u smislu prevencije i veliki interes koji su iskazali za dodatnim edukacijama na tu temu. Od ostalih aktivnosti nacionalno vijeće je aktivno sudjelovalo na čitavom nizu domaćih i međunarodnih konferencija, gdje je predstavilo iskustava rada našeg nacionalnog vijeća, koja su vrlo pozitivno ocijenjena i uzeta kao primjer na koji način nacionalni parlamenti mogu kontrolirati provedbu strategije i akcije planova suzbijanja korupcije. Članovi nacionalnog vijeća nazočili su i susretima sa predstavnicima inozemnih delegacija, veleposlanstava u Hrvatskoj, predstavnicima Europske Komisije i Svjetske banke, koji su posjećivali Hrvatski sabor i upoznali ih sa radom nacionalnog vijeća. Uz to svi članovi nacionalnog vijeća primali su građane koji su zatražili osobni kontakt zbog sumnje na korupciju sa kojima su se susreli, a sve predstavke građana otprilike stotinjak njih koje su stigle nacionalnom vijeću proslijeđene su Državnom odvjetništvu i drugim nadležnim tijelima na razmatranje i očitovanje, dakle nema ni jedne ladice u kojoj stoje zaključani bilo koji predmeti. Zaključno. Nacionalno vijeće zaključuje jednoglasno u ovom svom izvješću da je tijekom 2010. godine ostvaren napredak u provedbi strategije, ponajprije u usporedbi sa rezultatima iz prethodnog izvješća. Europska unija uočila je rezultate Republike Hrvatske na uspostavljanju institucijskih mehanizama za suradnju, provedbu i praćenje napora vezanih za suzbijanje korupcije, uključujući unapređenje povjerenstva za suzbijanje korupcije kojem je na čelu predsjednica Vlade, kao i rastuću poticajnu ulogu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, korupcije, te da je Hrvatska uskladila sve međunarodne pravne instrumente u tom području. Istovremeno Hrvatska je u odnosu na borbu protiv korupcije dobila i jasna mjerila koja mora ispuniti do zatvaranja poglavlja, to je 7 područja koja su izrijekom navedena u izvješću, ja ih ne bih posebno čitao, jer ih možete pročitati u materijalu koji ste dobili. Može se zaključiti da u zakonodavnom okviru od ustavnih promjena, preko donošenja novih i izmjena i dopuna postojećih zakona koji reguliraju pitanje javnih nabava, koncesija, sukoba interesa, financiranja političkih stranaka, prava na pristup informacijama, Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, pravosudne reforme, stvorene su pretpostavke za učinkovitiju borbu protiv korupcije. Na samom kraju posebno naglašavam nacionalno vijeće nije operativno tijelo, nacionalno vijeće ne pokreće istrage, ne provodi istrage, ne donosi sudske presude, ne može sankcionirati već počinjena koruptivna djela, ali kroz nadzor provedbe strategije može predlagati unapređenje preventivnih mjera u borbi protiv korupcije i to posebno u povećanju transparentnosti i integriteta u javnoj upravi, trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, u daljnjem unapređenju zakonodavnog okvira glede prava na pristup informacijama i zaštiti zviždača, stalnu analizu i unapređenje akcijskih planova u trgovačkim društvima u vlasništvu države, kontinuiranu edukaciju na svim nivoima i jačanju integriteta u javnoj upravi, povećanju transparentnosti u financiranju političkih stranaka izbornih kampanja, unapređenju sustava sprječavanja i sankcioniranja sukoba interesa na svim razinama državne i javne uprave, poticanje svih redovitih aktivnosti za podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, neodlučnu depolitizaciju u svim javnim službama, i posljednju stavku posebno naglašavam, a to je ograničavanje korupcijske prakse na lokalnoj razini uspostavom odgovarajućih mjera i kontrolnih mehanizama budući nacionalno vijeće nema nikakve ovlasti za kontrolu provedbe mjera suzbijanja korupcije na lokalnoj razini. U skladu sa svojim ovlastima, i temeljem dosadašnjeg iskustava, nacionalno vijeće i dalje će kontinuirano nastaviti predlagati korektivne mjere strategije i plana suzbijanja korupcije, te poticati redovite javne rasprave o svim bitnim pitanjima koji se tiču korupcije. Percepcija građana o korupciji u hrvatskom društvu posebno u politici, u pravosuđu, svim državnim tijelima, zdravstvu, visokom školstvu i sportu ukazuje na ozbiljnost i potrebu još jače borbe s korupcijom koja se najprije ogleda u iskazivanju snažne političke volje svih nositelja vlasti, od najmanje općine do nacionalne razine, a odmah zatim u realizaciji strategije i akcijskih planova. Samo vidljivi rezultati, a to su pravomoćne osuđujuće presude, i oduzimanje protupravno stečene koristi imovinske i neimovinske dovest će do smanjenja negativne percepcije javnosti. Posljednjih mjeseci vidljiv je porast i istraga o brojnim korupcijskim aferama, koje su pokazale veliki nedostatak integriteta, odgovornosti i transparentnosti brojnih državnih službenika, institucija, političkih stranaka ili tvrtki. Stoga naglašavam da je uz uskočku vertikalu neophodno jačanje i opće moralne društvene vertikale. U borbi protiv korupcije transparentnost je najdjelotvornija prevencija korupcije. Otvorenost u poslovanju, mogućnost da javnost ima puni uvid u rad neke javne institucije, postupak javne nabave ili zapošljavanje predstavlja branu svakoj korupciji, ali uz transparentnost neraskidivo je nužno i znanje i odgovornost. U uvjetima recesije, nelikvidnosti, nezaposlenosti koja se približava brojci od 350 tisuća rastu i korupcijski rizici pa je neophodno još jače iskazati snažnu političku volju i pojačati sve aktivnosti svih nositelja strategije akcijskog plana u cilju prevencije, ranog otkrivanja i brzog procesuiranja

puno jaču odlučnost u iskorjenjivanju korupcije bez obzira na stranačku ili bilo kakvu drugu pripadnost. Borba protiv korupcije važan je preduvjet u postupku pristupanja EU, ali još je važnija za ostvarivanje preduvjeta napretka hrvatskog društva. Hrvatski građani smatraju da su nezaposlenost, gospodarska stagnacija, socijalna nesigurnost i korupcija 4 ključna problema hrvatskog društva. Rješavanje korupcije sigurno će ubrzati rješavanje nezaposlenosti, gospodarske stagnacije i socijalne nesigurnosti. Zahvaljujem. Hvala. Prije nego nastavimo s ovom točkom dnevnog reda obavještavam da ćemo u 11,30 sati danas imati dopunu dnevnog reda pa vas molim da klubove da to imaju u vidu kako bi to mogli napraviti. Dakle, u 11,30. Osim toga premda ćete dobit pozive u četvratak 17. veljače, dakle sutra, u 14 sati sazvao sam proširenu sjednicu Predsjedništva Hrvatskoga sabora sa predsjednicima klubova zastupnika u dvorani u dvorani "Ante Starčevića" tu u 149 i predložio Dnevni red – Rasprava o pitanjima važnim za rad Hrvatskog sabora. Eto dakle, sutra u 14 sati, a danas u 11,30 dopuna dnevnog reda. Idemo dalje. Da li žele predstavnici Vlade dodatno obrazložiti svoja stajališta? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, odnosno Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji je raspravljao? Ne. Otvaram raspravu. I u ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Da, maloprije smo čuli da 95% učenika neke škole u Osijeku zapravo do gro informacija o korupciji dolazi iz medija. To je zasigurno pravilo koje bi moglo se primijeniti i kada je riječ o ovome Parlamentu. To je s jedne strane pohvalno što se tiče dijela medija, to je za zabrinutost kad se tiče o Saboru, ali to isto govori koliko zapravo Sabor je na izvoru informacija u ovoj zemlji. Drugo što želim reći da ovo izvješće se tiče recimo ovoga perioda do 30.06.2010. Znači, tiče se za period prije bjega bivšeg premijera, mislim na gospodina Sanadera. I sad kako u ovoj zemlji stvari stoje jedan premijer je u Salzburgu, a drugom premijeru svojedobno i potpredsjedniku HDZ-a gospodinu Manoliću koji je doveo Tuđmana na čelo sprema se suđenje u Hrvatskoj. U najmanju ruku da se zamislimo, ali dobro treba se boriti i protiv ratnog zločina i protiv korupcije. Na strani 6. kod ovih točaka 1., 2., 3. ovdje se doslovce kaže da Nacionalno vijeće inzistira, citiram, poglavito kada se radi o umiješanosti visoko pozicioniranih dužnosnika i političara na unapređenju učinkovitosti u razotkrivanju, procesuiranju i presuđivanju kaznenih djela korupcije itd. Pa se onda kaže da pravomoćne presude jedini su lijek za borbu protiv korupcije. USKOK-u je 2009. prijavljeno 1118 osoba od čega 846 za koruptivna djela. Podneseno je 466 istražnih zahtjeva, od čega 270 za koruptivno djelo. Optuženo je 408 osoba, 178 za korupciju. Sudovi su donijeli 491 presudu, 491 presudu, 190 za korupciju od čega 164 osuđujuće, 20 oslobađajućih i 6 odbijajućih. 2008. bilo je 206 presuda za korupciju. Baš se može reći da je broj osuda povećan. Znači, još jedanput optuženo je tih 408 osoba zbog korupcije. Svatko tko, ja to često govorim, za sebe uzme ijednu kunu jasno da treba odgovarati. Međutim, isto tako moramo shvatiti da na neki drugi način treba tretirati nekoga ako donosi recimo neku pogrešnu, bilo političku bilo gospodarsku, odluku. Jednostavno te ljude koji donose odluke na neki način treba jednostavno zaštititi jer posljedica i ovih 334 tisuće 366 nezaposlenih koncem prvog mjeseca između ostalog ogleda se i u činjenici da je Hrvatska u onom smislu odlučivanja naprosto blokirana. I jedan od razloga upravo ovakve brojke nezaposlenih, a ona je već na današnji dan preko 340 tisuća leži i u tome. Jasno je da korupcije u ovoj zemlji ima. Ono što je izuzetno dobro, pohvalno da je DORH evo po ovim podacima nakon 2009. ili u 2009. počeo raditi. Da sudovi isto tako donose osuđujuće presude. Ono što je najveći problem za ovaj obim korupcije u RH je naprosto sustav. Mi u pravilu govorimo o mitu, mi govorimo o javnim nabavama, a ja tvrdim da je možda najveći problem kada je riječ o korupciji upravo pisanje zakona kojim se pogoduju pojedinci, od onih koji su na čelu velikih pretvorenih sustava pa nadalje. Gospodin Barišić je u tome možda tek vrh sante leda. 30 milijuna kuna jasno da izgleda puno, ali to je zapravo ništa. Zadnji put sam rekao pa nije, ne znam, Sanader dobio BMW da se bavi sudbinom jednog nesretnog mladića koji je pregazio 2 djevojčice, ali da olabavi granične režime zasigurno da. Korupcije razumljivo da ima, između ostalog kao što rekoh zbog toga što je ovaj Dom, Sabor, marginaliziran, zato jer ne odlučuje gotovo o ničemu, a kolo onda vodi Vlada preko javnih sustava, pa usuđujem se kazati i dijela državnih medija, što je medij moćniji jasno i tamo ima više korupcije, pa bih u tom kontekstu vrlo radi želio znati, kada svaki dan dijelovi iskaza Barišića provjeravaju u javnosti, tko su oni novinari koji su bili na platnom spisku njega, Sanadera ili Nisam mogao recimo, pred nekoliko dana zamisliti da će Vlada toliku zabrinutost pokazati "za male plaće" članova uprava u INA-i, a sve te plaće koliko god da su "male" veće su od predsjednika države, predsjednika Sabora, ili predsjednice Vlade, pa toga nema zapravo nigdje. DA vodi brigu za menagere INA-e koji su svi išli u upravu, ja bih rekao, temeljem jedne političke protekcije. E sada, da li je to korupcija, da li je korupcija kao što rekoh kada se pišu pojedini zakoni za neki sustav koji omogućuje nekome da ima monopolan položaj na tržištu što je po mom sudu najteži oblik korupcije. Gledam recimo jedan apsurd kada se IKEA-i prenamijeni zemljište to je ok, a kada se u jednom takvom slučaju dogodilo u Istri onda se pojedincima sudi. I sada čovjek postavlja pitanje kako ujednačiti kriterije, kako ono što je loše kod jednih i kod drugih je dobro ili obrnuto. Zašto ono što je dobro kod jednih ne bi bilo dobro i kod drugih. pravosudan sustav a to je možda temeljno pitanje, za sve u ovoj zemlji bude kako se kaže isti, da su svi ravnopravni. Ako je u Hrvatskoj 2009. osuđeno 408 osoba to isto tako rekoh nije za igru, da sada ne citiram upravo ili bolje rečeno ponavljam ove podatke sa strane 6. odnosno 7. ovog Izvješća. Još jedanput ću reći čovjek može pogriješiti, čovjek ne smije uzeti. Ako pogriješi to se može razumjeti, e ako uzme onda ga treba osuditi. Ne može se s jedne strane nekome suditi za Peku a zbog nekih pogrešnih "sudskih odluka" jednostavno preko toga prijeći rukom. Istina je isto tako kada čovjek otvori novine, vi ste naprosto zgroziti, danas slušam vozeći prema Zagrebu, 100 hiljada kuna, valjda je to naslov Jutarnjeg za dečka kćerke, neću spominjati ništa, Sanader 20 milijuna kuna jučer, HEP 600 milijuna kuna, Đakovština 55 milijuna kuna, Croatia osiguranje pred nekoliko dana veliki naslovi u Novom listu 100 milijuna kuna, 3. Maj 5 milijuna kuna, Ekonomski fakultet 35 milijuna kuna, i da sada ne nabrajam dalje. Postavlja se tu još jedno pitanje, jasno da se tu treba boriti, da li na jedan takav način kako se to radi danas u Hrvatskoj te informacije puštati u javnost. Ako se čovjeka jednom ocrni bez obzira što možda sutradan neće biti proglašen krivim, vi ga gotovo nikako nakon toga ne možete rehabilitirati. prikaže kao lopov on naprosto zauvijek je lopov, a protiv toga mislim da bi na neki način trebali biti u jednoj ozbiljnoj zemlji. Protiv sam ovih uhidbenih spektakala, spektakala, da pretpostavljam ili policija Ili DORH dojavljuju medijima da će u 5 sati i 5 minuta ujutro pred tom i tom kućom dogoditi se to i to, jasno da treba onda javiti susjedima da se i oni uvjere, pa i ako bi mediji zakazali opet cijeli grad će o tome govoriti. Protiv sam da se osumnjičenicima stavljaju lisice na ruke, kamo će oni pobjeći, jedno je sa švercom heroina, ubojicama, a drugo ne znam sa nekim drugim Razumljivo da ovu bitku protiv korupcije u ovoj zemlji treba i i intenzivirati postavlja si čovjek pitanje, koliko je novaca u Hrvatskoj pronevjereno u zadnjih 7 ili 20 godina, svejedno. Pretpostavljam da ako su proračuni samo centralne države u zadnjih 7 godina iznosili 800 milijardi kuna, vanproračunski fondovi negdje oko 150 milijardi kuna javna poduzeća su raspolagala u zadnjih 7 godina sa 350 milijuna kuna. Ako tu samo izdvojimo kapitalne investicije i ako je samo 2% novca zamračeno riječ je o 1 milijardi eura. Kako da danas dođemo do te 1 milijarde eura, zamislite što se sa 1 milijardom eura moglo napraviti u ovoj koja danas ima koliko 334 tisuće nezaposlenih. Zapravo ima i preko 340 na današnji dan. Pa moglo se otvoriti gotovo 50 tisuća radnih mjesta i slobodno možemo reći da nam je korupcija u zadnjih 7 godina pojela najmanje tisuća radnih mjesta. Bilo da je riječ o onoj koja se dešava na lokalnoj bilo na nacionalnoj razini. Sa 50 tisuća više radnih mjesta Hrvatska bi prolazila kroz duboku krizu ali bi svima bilo neusporedivo lakše no što je danas. Koliko od tih ili te 1 milijarde eura ima novaca u Austrijskim, Švicarskim, Lihtenštajnskim bankama. Kako će ovi u Austriji, Švicarskoj, ili bolje rečeno kada će početi surađivati sa Hrvatskim pravosudnim sustavom. Kako se Hrvatska može boriti protiv korupcije ako recimo bankari u tim zemljama jednostavno, ili njihova pravosudna tijela vis a vis opstojnosti tog bankarskog sustava ne žele surađivati sa Hrvatskom. Koliko je ranih 90-tih kroz slične načine pronevjereno novaca za oružje, što je sa pretvorbom. Stalno se govori o depolitizaciji institucija u ovoj zemlji, a ja mislim da su tek oni podložni korupciji, ovdje na strani 10 itd. Prodaju 3, 4 godine da su neovisni, ali kada im se ponudi mjesto u vrhu neke stranke koja može odlučivati o prilikama u zemlji e onda se preko noći jasno aktiviraju. I sad mi govorimo o neovisnosti. Tako je bilo do sada, tako će biti i ubuduće. i ubuduće. Gledajući ovu tablicu, strana 11, 12, Vijeće je skrenulo pozornost na sebe i sada vidjet ćemo što će biti nakon ovoga. Ja bih se čak usudio kazati da kada je riječ o korupciji u vladajućoj stranci tu je bio dominantno uključen onaj prvi ešalon, u opoziciji drugi ešalon upravo radi toga jer se ljude iz opozicije stalno, permanentno se nadziralo, da ne možda bi bilo slično, da ne kažem isto. Barišić očigledno, reći ću još jedanput, ne laže, samo treba doći bivši premijer da i on progovori pa da naprosto čujemo što se sve zbivalo. Jasno, onaj tko je bio na vlasti taj je bio i generator korupcije u tih zadnjih 7, 8 godina i teško je da se to može osporiti. Javna nabava 10%, mislim da je to malo pretjerano. Ne može biti da je tu bilo te korupcije, ali je, Hrvatska je premrežena korupcijom i 10 godina će nam trebati da se naprosto izborimo da u ovoj zemlji ponovo može se reći da je korupcija svedena u neke normalne okvire iako iako sigurno danas 2011. ima manje korupcije nego do 2009. nakon što su institucije rekao bih bivši predsjednik počele raditi. Nažalost koruptivna hobotnica nas je dotukla, spasila nas je Hrvatska narodna banka, možda su nas spasile i strane banke

U ime Kluba zastupnika HDZ-a… A da, imamo jedan ispravak jel tako. Ispravak, gospodin Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je netočno rekao da se sprema suđenje jednom premijeru koji je doveo Tuđmana na čelo. To je netočno. Doktor Tuđman je izabran na izborima i njega je na čelo doveo hrvatski narod hrvatski narod i građani Hrvatske, a doktor Tuđman je imao viziju dakle u datom trenutku ostvariti povijesnu želju hrvatskog naroda i ostalih građana, stvoriti samostalnu i neovisnu državu Hrvatsku. Ali je lijepo od vas dragi kolega čuti kako se zalažete za kriterije i za pravednost i ravnopravnost, a prošli tjedan ste u ovom Visokom domu rekli kako ćete na Učki uvesti kontrolu i svi oni koji drugačije misle neće moći ući u Istru. Mene samo zanima koji bi bili kriteriji, jel je to pjevanje borbenih pjesama, tko ne zna natrag u tunel usred mraka ili platit porez koji bi se zvao kajinarina. Hvala lijepo. Luka (HDZ)** Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat ovo Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine u tekstu kako je on prezentiran zastupnicima i kako ga je predsjednik ovdje i iščitao, s time da moram reći da se ograđujemo zapravo od prihvaćanja uvodnoga dijela izlaganja gospodina predsjednika gdje je spominjao provedbu određenih istraživanja o kojima Vijeće kako vidimo iz ovoga izvješća nije raspravljalo, o stanju 2004. i stanju 2009. godine. Također smo čuli sada i izlaganje predsjednika kluba IDS-a da je zapravo 2009. porasla porasla ocjena u percepciji borbe protiv korupcije. Jedino egzaktno izvješće koje svi možemo iščitati to je izvješće Transparency Internationala koji vodi ta ispitivanja negdje od 1999. godine, iz kojih je zapravo jasno da je taj grafikon, da je najbolju ocjenu dosegla Hrvatska 2008., da je zabilježen jedan blagi pad ali da je to u odnosu na vrijeme prije donošenja sustavnog programa borbe protiv korupcije 2006. godine su daleko, daleko bolje ocjene. Naravno, nije dobro i ne možemo biti s njima sasvim zadovoljni, obzirom da je tek 5 prolazna ocjena, ali evo to je pravo stanje i egzaktni pokazatelj i istraživanje percepcije korupcije od Transparency Internationala. Naravno da sama percepcija korupcije nije identična sa stvarnom pojavom te korupcije, jednako tako i neka istraživanja koja su provođena direktno sa osobama koje su koristile bilo zdravstvene usluge, bilo usluge pravosuđa, odnosno koje su sudjelovale kao stranka u radu pravosuđa da su davale sasvim drugačiju ocjenu iz vlastitih iskustava. Ali ova percepcija je logična obzirom na to da i iz ovoga izvješća vidimo da srednjoškolci i mladi ljudi 94% saznanja o korupciji dobivaju iz medija budući da smo čuli sve o naslovnicama, milijunima koji se vrte kroz medije onda je jasno da takvu sliku dobivaju građani i mladi i da je onda takav dojam o korupciji. No da se vratim na ovo izvješće koje ćemo podržati iz razloga što je Nacionalno vijeće opravdalo

ova Vlada, odnosno prethodna HDZ-ova Vlada je uputila Hrvatskog saboru na usvajanje Strategiju suzbijanja korupcije kojom je predviđeno osnivanje ovog parlamentarnog tijela da bi sustavno bilo informirano i da bi sustavno moglo nadzirati izvršnu vlast u provedbi mjera i zadaća koji su utvrđeni Nacionalnim programom. Dakle, ovo je Vijeće u cijelosti ispunilo svoju ulogu u dijelu nadzora i praćenja provedbe Nacionalne strategije, praćenja podataka o pojavama korupcije, analize i izvješća nadležnih tijela, predlaganju mjera za veću učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, u poticanju suradnje Hrvatskog sabora i ostalih tijela koja imaju zadaće u akcijskom planu. I također razmatranja prijedloga pritužbi i stajališta i mišljenja građana i tu bih možda rekla da uočavamo iz ovog izvješća da zapravo je pitanje možda svrhovitosti ove zadaće, zadaće Vijeća. Iz ovoga dijela zadaća bi se mogla jedino možda pratiti pojavnost slučajeva. Međutim, kako Nacionalno vijeće nije tijelo otkrivanja niti progona. Uglavnom se taj dio svodi na to da se predstavke upućuju Državnom odvjetništvu. Međutim, pitanje je, je li to paralelizam, jer i Državno odvjetništvo i policijski USKOK imaju mjesta koja su otvorena građanima za prijave svih vrsta pojava koruptivnih djela, odnosno sumnje na koruptivna djela. Evo ako čitamo iz ovoga izvješća, dakle održano je u ovom periodu od godinu dana 11 redovnih i 3 tematske sjednice što ukazuje na to da je Vijeće bilo aktivno, da je u prosjeku jednom mjesečno najmanje najmanje zasjedalo. I kroz sve te sjednice sustavno nadziralo ispunjenje zadaća pojedinih tijela izvršne vlasti. Ono što također vidimo iz izvješća da su sva ta podnesena izvješća o provedbi mjera prihvaćena. Dakle, da su sva državna tijela ispunilo ono što im je bilo prema programu u zadaći. Također sa zadovoljstvom iščitavamo iz ovoga izvješća da i Vlada Republike Hrvatske, a i drugi nositelji izvršne vlasti, dakle ministarstva slušaju slušaju što kaže Nacionalno vijeće, slušaju dobre prijedloge, slušaju određene sugestije. Pa evo nakon izvješća iz veljače 2010. godine možemo konstatirati da su sve sugestije Nacionalnog vijeća prihvaćene i ugrađene su u novi akcijski plan. Ovdje posebno, evo apostrofiramo još jedanputa da su na prijedlog Nacionalnog vijeća u akcijski plan uključena sva ministarstva kao nositelji provedbe antikorupcijskog programa, jer smo procijenili da korupcijskih rizika ima u svim tijelima, odnosno da u prethodnom akcijskom planu nisu sva ministarstva shvatila da iako explicite ne piše ime njihovog ministarstva da svejedno moraju provoditi opće mjere koje se odnose na na državnu upravu i jačanje integriteta svih osoba koje se bave javnim poslovima. Također je prihvaćena i sugestija Vijeća da državna poduzeća izrađuju svoje vlastite antikorupcijske programe. I to poglavito je važno za ona poduzeća koja barataju sa velikim iznosima javnih novaca i provode javne nabave velikih velikih iznosa. Evo u tom smislu također je i u strategiji i akcijskom planu prihvaćena i sugestija za izmjenu Zakona o pravu na pristup informacijama što je već i provedeno. Naime, tu treba naglasiti da mi govorimo o periodu do kraja lipnja 2010. Nakon toga se, je i ovaj Hrvatski sabor donio niz zakona i izmjena zakona koja su bile kako u Strategiji borbe protiv korupcije zacrtane tako i u mjerilima koja su bila potrebna za ispunjavanje mjerila u poglavlju 23. Ono što također iščitavamo iz izvješća da u redovnim sjednicama u sustavnom nadzoru ministarstva su i državna tijela podnosila izvješća o ispunjavanju svojih mjera. Također je redovito podnosilo izvješće Državno odvjetništvo i USKOK, također i Ravnateljstvo policije sa policijskim USKOK-om kroz koji se zapravo na zatvorenoj sjednici dobivao uvid kako ta tijela rade u dijelu procesuiranja i otkrivanja koruptivnih kaznenih djela na koje su ili ili upozoreni prijavama ili su sami došli do saznanja o mogućem postojanju kaznenoga djela. Što se tiče tematskih sjednica one su u ovom razdoblju održane tri. Ono što iz izvješća iščitavamo, evo bilo je i rečeno predsjednik je spomenuo da nije u novom akcijom planu dovoljno uvažena sugestija Vijeća u odnosu na zaštitu zviždača. No, moram reći da evo samo izvješće kaže da su na toj tematskoj sjednici, dakle ukazano je na važnost zaštite zviždača, razmotrena su iskustva europskih zemalja. Zaključak je sjednice da Hrvatska ima zakonodavni okvir za zaštitu zviždača koji ne odstupa bitno od drugih europskih zemalja. No ono što jesmo zapazili pojedina negativna pojedinačna iskustva osoba koja su prijavljivala korupcijska, sumnju na korupcijska djela i stoga je zaključak te tematske sjednice da podizanje svijesti o važnosti borbe protiv korupcije mora imati prioritet, a na nama je da analiziramo pojedinačne slučajeve i da vidimo da li se u odnosu na zaštitu zviždača nedovoljno primjenjuju zakonske odredbe koje mi imamo i koje su negdje na razini standarda europskih zemalja. Općenito, ono što vidimo da su tematske sjednice da su uglavnom pobudile veliku pozornost javnosti, da je bilo velikih ocjena političkih u tim raspravama. Ali ono što zamjećujemo da rezultati tih tematskih sjednica zapravo, da nema rezultata, odnosno da će se nacionalno vijeće morati potruditi da da nastavno nakon održavanja tih sjednica, dakle da nije dovoljna pozornost javnosti i malo halabuke, malo politikantskih ocjena itd., dakle da treba nakon tih sjednica propitivati da li su državna tijela odradila ono što su trebala odraditi, pa to govorim u odnosu na tematsku sjednicu slobode medija i borbe protiv korupcije, kada smo konstatirali da samo dvije medijske kuće u Hrvatskoj imaju statut redakcije i da tu valja provesti nadzor, dakle da se upozori nadležno ministarstvo koje je zaduženo za nadzor nad provedbom zakona, da li je to učinilo i što se do danas na tom pitanju uradilo. Jednako tako i mjere koje se poduzimaju u visokom obrazovanju za suzbijanje korupcije, to je bilo na tragu medijskih zapaženih procesa, ali mislim da ništa dalje, osim toga da smo naravno osudili takvu medijsku pompu u borbi protiv korupcije, da to nije smisao već sustavno sprječavanje mogućnosti pojave korupcije, poglavito važno na sveučilištu jer je to najosjetljiviji dio i jedna poruka mladima ako mogu kupiti ispit šta sve onda u životu mogu novcima i kupnjom postići. I na kraju moram to još reći u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, jer se evo to i u javnosti čulo, da je klub pozivao predsjednika ovog nacionalnog vijeća na podnošenje ostavke, jer je klub smatrao da obzirom na paušalne ocjene i diskreditiranje jedne cjelovite, cijele političke opcije, je izražena sumnja da netko tko takve ocjene iznosi može objektivno voditi vijeće, koje bi trebalo sustavno i objektivno nadzirati provođenje mjera borbe protiv korupcije, bez obzira na koga se to odnosi na političku opciju. Međutim ono što je dobro ovaj Sabor učinio, a to je da je 2009. godine izmijenio odluku na način da je uveo instituciju potpredsjednika iz vladajuće većine, time je učinjena određena ravnoteža i moram reći da se i izmjenom poslovnika toga vijeća i evo sada sve manje imamo politikantskih istupa, sve više imamo objektivnog nadzora. I još ako predsjedniče dozvolite, moram reći, jer se tu, vrlo puno govorilo se o Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, oko toga kakvom većinom treba biti izabrano. Evo pozitivan primjer ovoga vijeća jest da ima više oporbenih zastupnika nego zastupnika parlamentarne većine, ali što je još važnije od 6 vanjskih članova, dakle potpuno je poštivan dogovor pozicije, vladajuće većine i opozicije prema tome Odbor za izbor, imenovanje je ravnopravno uvažio u ovom slučaju prijedloge većine i prijedloge opozicije i na taj način je 6 vanjskih članova konsenzusom i izabrano, i evo to je jedan dobar primjer kako se može dogovor postići. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospdine predsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je jedno vrlo važno izvješće, koje nije samo tehnički dokument, u kojemu bismo brojili tek koliko je sjednica održao Nacionalni odbor, o čemu se raspravljalo, koje su posebne teme bile u fokusu tematskih sjednica, već je to zapravo jedan prostor za raspravu o ulozi nacionalnog parlamenta u suzbijanju korupcije, i u kreiranju ne samo zakonskoga okvira, već i ukupnoga ozračja za za prevenciju jedne od najrazornijih pojava rekao bih u tranzicijskim društvima općenito. Nema te zemlje u Europi koju smatramo tranzicijskom, koja se na ovaj ili onaj način nije suočila više ili manje dramatičnim efektima tog razarajućeg procesa, koji je zapravo nastao na razmeđu ili na rekao rekao bih u prelaznom razdoblju rušenja jednog i građenja novoga političkog, gospodarskog sustava, pa i vrijednosnoga sustava. Mnoge države istoka Europe morale su se suočiti s činjenicom da je koruptivno ponašanje, ali isto tako i razvijanje koruptivnog ambijenta bilo i još uvijek jeste način funkcioniranja mnogih institucija, i da je upravo zbog birokratiziranosti s jedne strane, partitokraciji s druge strane, i nedostatka stvarnih, čvrstih čvrstih demokratskih institucija kreiran prostor u kojemu je prije svega aktivnošću politike i političara tamo gdje se raspolaže javnim sredstvima, javnim resursima i gdje se pružaju javne usluge nastao ogroman prostor zlouporabe kroz koji je iscurio ogroman dio nacionalnoga bogatstva. Ali još gore od toga, još gore od materijalnih šteta korupcija razara samo narodno biće. Ona ubija volju onih koji znaju i mogu da se natječu i da postižu još bolje, jer korupcija zapravo sprječava one koji su bolji da uspiju, i i preferira one koji su uglavnom politički podobni ili koji su u stanju financirati svoju poziciju na tržištu. Što nema nikakve veze s njihovim kvalitetama i njihovim sposobnostima. Korupcija je ta koja ubija srž suvremenog tržišnog gospodarstva, korupcija je ta koja sprječava razvoj, koja unosi dodatni disbalans u regionalni razvoj, korupcija je ta i naposljetku koja uništava sliku, ugled i važnost politike kao časne djelatnosti. Ona je ta koja je i kod nas u Republici Hrvatskoj ponajviše doprinijela da ljudi politiku preziru, a političare smatraju nepoštenim. Uloga parlamenta, a i Hrvatskoga sabora nije tek tehnička, nije tek nadzorna, ona je iznimno važna u svakome pogledu, jer ona omogućava da se ovdje, na mjestu gdje se donose zakoni i gdje se raspravlja o najvažnijim temama za budućnost naroda i države, upozorava na veličinu i značaj toga problema i jednako tako upozorava na mogućnosti njegova suzbijanja. Ako dakle mi kao narodni zastupnici izabrani na izborima nismo u stanju shvatiti koliko je pogubna pojava korupcije i ako nismo u stanju predvoditi pa i putem Nacionalnoga odbora nadzirati, inicirati i komentirati trendove u borbi protiv korupcije teško možemo očekivati od čitavog sustava ljudi koji rade u državnoj upravi da mogu razumjeti koliko je važno držati se principa, držati se zakona i držati se odgovornosti prema onome što im je povjereno da njime upravljaju i da njime gospodare. Korupcija uvijek i samo nastaje u prostoru interakcije politike i gospodarstva, politike i građanina na onom prostoru gdje se raspolaže javnim novcem, javnim resursom i gdje se pružaju javne usluge. Danas je borba protiv korupcije u RH vrlo važna politička tema, na njoj se pokušavaju zaraditi i politički bodovi. Ali, ona nije samo i nije isključivo test vjerodostojnosti aktualne Vlade. Ona jest i bit će prostor u kojemu se moraju korigirati politički stavovi, strategije i taktike svih političkih stranaka u RH. Onoga časa kad je progonu izložen najviše pozicioniran čovjek u državi, dakle Predsjednik Vlade, tog časa poslana je vrlo važna poruka svima da nitko, doista nitko nije zaštićen i da svakoga može i treba dostići ruka pravde ukoliko se na bilo koji način ogriješio o zakone ili je zlouporabio svoju javnu dužnost omogućujući sebi ili svojima bez obzira radilo se o srodnicima ili istomišljenicima korist koja mu ne pripada. To je rekao bih i povijesni moment jer taj signal sigurno je kao trnci prošao niz leđa mnogima, ne samo u državnoj upravi nego i u lokalnoj upravi na lokalnoj razini kad govorimo o političarima, jer ne treba zaboraviti da korupcija nije i ne može biti samo ekskluzivan problem na razini države i tamo gdje se raspolaže državnim, odnosno javnim novcem na razini državnoga proračuna i paraproračunskih paraproračunskih fondova, javnih poduzeća, nego se ona također događa i na razini lokalne i regionalne samouprave. I tu je također iznimno važno shvatiti koliko je bitna borba protiv protiv pogodovanja, protiv širenja prostora zlouporaba i protiv bogaćenja na račun društva.

tijelo koje je osnovao Hrvatski sabor dosad obavljalo svoju dužnost na dobar način i da je djelovanje predsjednika Jovanovića bilo u tom smislu čak i korak naprijed jer je glasnošću, a ponekad i atraktivnošću onoga o čemu i kako se govori ukazivalo na ozbiljnost problema. I u tom smislu ne prihvaćamo inicijativu kluba HDZ-a za smjenom, odnosno podnošenje ostavka predsjednika Nacionalnog vijeća. Dobro je dakle, kad govorimo o spomenutom razdoblju koje obrađuje i ovo izvješće, da su se otkrili slučajevi korupcije, da se oni progone i da su postali javni, da da se o tome javno govori i da se svaka rasprava na tu temu može doživjeti i kao preventivna stvar i kao preventivno djelovanje, kao psihološko djelovanje na sve one kojima su ruke blizu javnih novaca. Ali, nije dobro to što smo otkrili koliko je rasprostranjena korupcija i gdje je sve ima. Mnogi od nas nisu ni vjerovali da je to tako i toliko rasprostranjeno. A kažu da ono sve što znademo vjerojatno je tek vrh sante leda i da će godine pred nama biti godine u kojima će se morati zapravo morati uhvatiti u koštac sa mnogo većim iznosima nego oni koje smo čuli u javnosti i koji se recimo kolokvijalno vežu na primjer u slučaj FIMI MEDIA-e. Informacije koje imam iz kruga oko Državnoga odvjetništva govore da FIMI MEDIA nije reketarila samo državna poduzeća već da su i privatna poduzeća koja su poslovala sa državom bila ucjenjivanja i da im je sugerirano da dio svojih prihoda usmjeravaju prema FIMI MEDIA-i. Pitanje je da li je FIMI MEDIA bilo i više i da li je to samo jedan izolirani slučaj u kojemu se vidjelo na koji način ta hobotnica funkcionira i koji su tokovi novca i prelijevanja novca iz javnih fondova i prostora u privatne interese ili korporativne interese bez obzira radilo se o političkim strankama ili interesnim grupama. Iznimno je važno shvatiti da u sustavu korupcije kad govorimo o tome, kad govorimo i izričemo kritike moramo shvatiti da korupcija ne funkcionira samo isključivo na kolanju gotovoga novca već i na pružanju usluga i političkih sinekura. Moramo prihvatiti da bi nam lakše bilo tome se suprotstaviti da je prostor politike i javne uprave u Hrvatskoj također prostor u kojemu još uvijek caruje politička korupcija. Nismo nažalost zakonima o neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika i župana dokinuli do kraja prostor političke korupcije kad se govori o pretrčavanjima i kupovini mandata u predstavničkim tijelima lokalne i područne samouprave. Gotovo da nema mjeseca ili kvartala u posljednjih 2 godine da ne dobivamo te informacije iz različitih općina i gradova gdje se i dan danas trguje stanovima, sinekurama, zaposlenjima, gotovinom ili nekim drugim pogodovanjima na osnovu kojih se pridobivaju s jedne na drugu stranu vijećnici u gradovima, općinama i županijama. Ja se nadam i vjerujem da će doći dan kada će takav postupak biti krajnje nemoralan i kada će ga birači izravno kažnjavati kao što se i dosad pokazalo tko god je bio akter političke korupcije, tko god je kupovao tuđe mandate i tuđu naklonost mimo rezultata izbora na sljedećim izborima bivao je kažnjen. Klub HNS HSU-a podržava ovo Izvješće, zahvaljuje svim članovima osobito onima koji nisu zastupnici, već su vanjski članovi na trudu kojega su uložili i u tome smislu podupiremo ih u njihovim nastojanjima da ulogu koju imaju kao parlamentarno tijelo još više osnaže i da još više i glasnije u javnosti pomažu svima onima koji sudjeluju u borbi protiv korupcije na profesionalnoj razini bez obzira radilo se o policiji, državnom odvjetništvu, USKOK-u pa isto tako i disciplinskim tijelima javnih institucija i javnih servisa koji su u stalnom svakodnevnom kontaktu s građanima. Građane također valja ohrabriti sa ovoga mjesta, da kada god mogu, gdje god mogu, gdje god znaju i čim doznaju za slučajeve korupcije i nezakonitog pogodovanja reagiraju, dojave i pomognu da se ti slučajevi otkriju i suzbiju. Zahvaljujem. (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, drago mi je da za ovako osjetljivu temu da ste vi tu i da vodite sjednicu Hrvatskoga sabora. Kolega Beus Richembergh je rekao da sanja dan kada ćemo napokon svesti korupciju i kada će izbori pokazati kako narod kažnjava građane kako kažnjavaju ili nagrađuju one koji su se manje, recimo tako kolokvijalno, ogriješili o ono što danas u ovom Izvješću a i mjesecima, danima, tjednima osuđujemo u ovom Hrvatskom saboru a to je mito, korupcija, nepotizam, klijentelizam, sukob interesa kako god se sve to skupa zvalo i sve ono što promatra Nacionalno vijeće za praćenje praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije ili pak Povjerenstvo za sukob interesa, dakle, sve to skupa da će jednog dana naši glasači ili birači na izborima da kažem honorirati, ili će pak kazniti one koji su duboko upetljani u to. Ali gospodine Beus Richembergh vi ste zaboravili drugu činjenicu, a dijelom ste je spomenuli, a to je da se poslije izbora izbora izborni rezultati mijenjaju post izbornim inženjeringom korupcijom, u smislu kupovine upravo ono što ste govorili vijećnika da ne kažem pokušaja zastupnika itd. To je ono što dakle,

priča i piše, pa čak i inozemne novine spominju 500 milijuna dolara, dakle nije onda problem promijeniti izborni rezultat u svoju korist i nakon izbora. Zbog toga građani ove države imaju tako loše mišljenje o političarima i izjednačavaju ih i trpaju u isti koš. "Svi su oni jednaki" čuti ćete svuda od tržnice do trgova, ulica itd. Jednostavno u ovih 20 godina srozan je do kraja i ogoljen pojam političara kao nekoga tko je blizu vrcanja meda, a i to bi mu bilo oprošteno da možda poliže prste, je umočio ruku do ramena u med. A s druge strane gotovo 100 tisuća radnika ne prima plaću, 327 tisuća je na Zavodu za zapošljavanje. Umirovljenici velikom većinom na socijalnom minimumu, seljaci nezadovoljni, zbog neispunjavanja preuzetih obveza od strane ministarstva i države. O studentima i ostalim, dakle cjelokupno društvo postoji jedno nezadovoljstvo, upravo iz razloga što svakodnevno iz špila karata se izvuče putem medija najčešće, na žalost, Hrvatski sabor tek kasnije sazna za to i raspravlja ili ne raspravlja. Dakle, izvuče se As koju god kartu izvučete i ako je ona okrenuta naopačke, dakle cijeli špil, gdje god izvučete asa ima se što čuti. Pa onda kada to tako se izvlači onda kažemo, o aferama koje potresaju Hrvatsku. Od Afere "Maestro", "Brodosplit", akcija "Dijagnoza", akcija "indeks", Hrvatske željeznice, Hrvatske autoceste, Podravka, Hrvatska poštanska banka "Bankomat", Hrvatska elektroprivreda, afere, dvije afere "Kamioni" i vojni i vatrogasni, da nitko ne ostane pošteđen, afera "ofsajd", Fimi media kao dragulj u svemu ovome, ne bih dalje o Fimi mediji govorio dovoljno su rekli moji prethodnici. I niz drugih asova koji se izvlače gotovo svakodnevno i u u tiskovinama, u medijima, još Hypo banka je, iako postoje indicije 10 godina, dolazi i ona na red, pa onda Đakovština, gdje je nestalo 30 tisuća tona pšenice. Spominju se i Hrvatske pošte zbog određenih zloporaba itd. Dakle, Nacionalno vijeće koje sve to prati i dalo je Izvješće za godinu dana, dakle od lipnja 2009. do lipnja 2010. međutim, te afere su nastajale i ranije, one su trajale, one imaju svoj tijek, a evo prikaz je ovoga Izvješća, ovih godinu dana, razdoblje od godinu dana od lipnja 2009. do 2010. Gotovo bih, rekao bih da nacionalno vijeće ima posla, ima zadaću, zadatke da gotovo kontinuirao svakodnevno zasjeda i prati sve ovo što se događa. NO, korupcijske afere, koliko god u u prvi mah građani pozdravljali otkrivanje ovih afera u medijima, koliko god se to u prvi mah činilo slavodobitno nakon određenog vremena, nakon određene euforije u tom smislu nastaje zatišje pa rekao bih i ravnodušnost. Ono Ono što bi u Hrvatskoj trebalo postati praksa jest praćenje i nadzor afera do samog kraja. To uključuje suđenje koje je popraćeno također donekle u medijima, ali treba vidjeti što je krajnji rezultat svega. Hoće li novci, hoće li ono što je korupcijom otuđeno i opljačkano biti vraćeno onima koji su opljačkani? Jer to je javno dobro, javno dobro pripada građanima RH, onima koji su upravo zbog tih afera da kažem zbog krađe, lopovluka, gangsterizma ostali bez posla, radnog mjesta, bez upisa na fakultete, ostali bez božićnica, ostali bez mirovina itd. Imamo mi primjere u inozemstvu i u zemljama EU kako se to rješava. A jedan od primjera je primjer Italije. Neću sada govoriti jer nemam dovoljno vremena. Zbog toga sve ove ružne osobine koje naši naši osumnjičenici iskazuju a ima ih puno, a to su afere s mitom, korupcijom, nepotizmom, klijentelizmom koji također spadaju u korupciju, pa onda i djelovanje u sukobu interesa, najbolje bi bilo nazvati hrvatskom riječju koja bi bila svima gotovo jasna, a to je skorupcija, jer netko kupi skorup ili kajmak ili vrhnje. Jeli korupcija javno i tajno doniranje političkim strankama? Jeli korupcija odvoženje milijun i 200 tisuća kubnih metara kamena bez ijedne kune naknade? iskapanje šljunka iz rijeke SAve i Drave bez naknade? Jeli korupcija neplaćanje poreza i doprinosa? Nedavanje plaća? Jeli korupcija kupovanje vijećničkih mandata? Jeli korupcija kupovanje milijun i pol doza cjepiva, a upotrijebi se samo 20, 30 tisuća doza? Dakle, govorim o tzv. svinjskoj gripi. I što je s ostalim dozama i što je s novcem koji je država dala ili izgubila zbog toga? Kolika je šteta? Jel i šteta dio korupcije? Neznanje ne opravdava kažu pravnici. Jeli korupcija nezakonito pogodovanje koje je rašireno kod nas u Hrvatskoj? Sve skupa netko je napisao da se radi zapravo o pravim gangsterskim mozgovima i gangsterima koji su ovu državu doveli ne na dno, nego na dno dna, na rub ili već jesno u dužničkom ropstvu, pa se onda vrlo ozbiljno razmatra mogućnost prodaja i obiteljskog ne srebra, nego zlata kao što su Hrvatske vode i Hrvatske šume. A kada bi ti gangsteri povratili i kada bi država imala mehanizme ili kako kažu alate ili instrumente da povrate možda samo dio onoga što je opljačkano, bilo da povrati novac koji leži većma u bankama i inozemstvu, na razno raznim otocima, pa i bliže u Austriji, bilo da je od rasprodaje imovine gangstera tada sasvim sigurno tada sasvim sigurno ne bismo došli u situaciju da moramo prodavati Hrvatske vode i Hrvatske šume. Samo izvješće Nacionalnog vijeća da ne bi nekoga izostavio ne samo da apostrofiram, predsjednika nacionalnog vijeća je neprihvatljivo, mislim da oni rade svoj posao ali mu želim još više i upornosti i sreće i da kažem i javnih istupa kako bi građani ove države spoznali do kojih mjera seže korupcija u ovoj državi koja je postala zapravo način života. Čuo sam puno mišljenja o kojima se kaže, pa eto time što je prodao svoj mandat on je riješio životno pitanje, kao nešto što je pozitivno, zanimljivo razmišljanje. Imamo to u primjeru Brodsko-posavske županije. Čovjek je prodao svoj mandat za gostionu i za još nešto sitniša. Koliko je to, to će se kasnije utvrditi, i riješio svoje životno pitanje. korupcija je postala uobičajeni obrazac življenja u ovoj državi. To je ono što je nametnuto cijelom gotovo narodu, to je strašna činjenica. Zamislimo se nad tim i nad to činjenicom ako uopće želimo da suzbijemo ovo zlo koje razara državu. Dakle ako želimo svi skupa kao što ja želim dobro ovoj našoj Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. Evo u 11,00 ističe vrijeme za prijavu od 10 minuta za raspravu. Idemo dalje u ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Ratificiravši Konvenciju UN-a protiv korupcije RH je odlučila se za jačanje mjera za učinkovitije suzbijanje korupcije, u to smjeru išlo i donošenje Strategije suzbijanja korupcije u kojoj su kao prioritet istaknuti unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije kao i afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju te stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama. Procjenjuje se da Hrvatska godišnje zbog korupcije izgubi 6 milijardi kuna, a zbog tog zla građani gube povjerenje i u javne institucije. Jasno je stoga da je korupciju potrebno sustavno i dosljedno suzbijati na svim razinama što je i čvrsto opredjeljenje ove Vlade. Izvješće o kojem danas raspravljamo obuhvaća razdoblje od 1. lipnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine u ikojem je održano 11 redovnih i 3 tematske sjednice. Iz njega je vidljivo da je Nacionalno vijeće kroz raspravu o izvješćima nositelja provedbe Strategije suzbijanja korupcije kao i donesene zaključke, prijedloge i inicijative nastojalo i jačati integritet, odgovornost i transparentnost u radu tijela državne vlasti i jačati povjerenje građana u javne institucije te unapređivati pravni i institucionalni okvir za efikasno suzbijanje korupcije. Također je u okviru svojih ovlasti nastojalo unaprijediti preduvjete za sprečavanje korupcije na svim razinama vlasti, poticati suradnju između državnih tijela nadležnih za provedbu strategije te jačati svijest o štetnosti korupcije i potrebi njezinog suzbijanja. Tako su primjedbe koje je Nacionalno vijeće imalo na akcijski plan najvećim dijelom ugrađene u revidirani akcijski plan koji je donesen u ožujku 2010. Analiza provedbe akcijskog plana pokazala je pak da je oko 80% planiranih mjera provedeno uspješno, a da su ključne mjere u potpunosti izvršene. Između ostalog donesen je i Zakon o kaznenom postupku, Zakon o OIB-u, a uspostavljena je i uskočka vertikala. Nacionalno vijeće je upozorilo na to da je jačanje integriteta državne vlasti vezano uz jasno propisane obveze, obvezne procedure za donošenje odluka što je u revidiranom akcijskom planu i istaknuto, kao i to da je uspostavljen čvrsti pravni okvir koji skupa sa institucionalnim okvirom mora postići konkretne rezultate kroz povećanje osuđujućih presuda za sve razine, od najniže do najviše. U odnosu na prethodni revidirani akcijski plan ima nešto manje mjera no kako stoji u izvješću jasnije su određeni nositelji, ciljevi, rokovi i mjere, a kao nositelj navedeno je ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje to prije nije bilo. Prihvaćen je i prijedlog Nacionalnog vijeća da sve državne tvrtke moraju izraditi vlastite akcijske planove prevencije, suzbijanja i ranog otkrivanja korupcije. Nacionalno vijeće je na svojim redovnim sjednicama analiziralo izvješća nositelja provedbe Strategije suzbijanja korupcije te se može reći da je u odnosu na prethodno postignut kvalitativan i kvantitativan pomak. Zaključak većine rasprava o razmatranim izvješćima je da u ovom trenutku u Hrvatskoj postoji vrlo kvalitetan zakonski i institucionalni okvir koji je neophodan preduvjet za uspješnu borbu protiv korupcije. Pozornost je posvećena i javnim nabavama zbog potencijalnog korupcijskog rizika koji se uz njih veže, a koji potvrđuju brojne afere koje su otkrivene u poslovanju trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Činjenica je da je Hrvatska puno napravila na tome da uspostavi dobar zakonodavan okvir, uskočku vertikalu što vjerujemo da će i građane potaknuti da se aktivnije uključe u prevenciju i sprečavanje korupcije. Tri tematske sjednice održane su o slobodi medija, zaštiti zviždača te mjerama za suzbijanje korupcije u visokom obrazovanju, a brojni stručnjaci su doprinijeli prijedlozima kako poboljšati mjere koje se poduzimaju u tim područjima. Nažalost, pokazalo se da samo dvije medijske kuće imaju statut redakcije sukladno zakonu o medijima. S druge pak strane činjenica je da je pravo na pristup informacijama od velikog značaja za suzbijanje korupcije. Bez zviždača teško da bi neki od koruptivnih postupaka bili razotkriveni, no unatoč tome što u Hrvatskoj postoji zakonodavni okvir koji im garantira zaštitu negativna iskustva pojedinih slučajeva pokazala su da te osobe mogu ostati bez zaštite posla i u strahu su za vlastitu sigurnost te je potrebno takve situacije i sprečavati. Kako stoji u izvješću, Nacionalno vijeće smatra da je u 2010. godini ostvaren napredak u prve dvije strategije, a postignute rezultate u uspostavljanju mehanizama za suradnju, provedbu i praćenje aktivnosti suzbijanje korupcije, uključujući i unapređenje povjerenstva za suzbijanje korupcije na čijem je čelu premijerka, prepoznala i Europska unija. Uspostavom institucionalnog i zakonodavnog okvira od ustavnih promjena, preko izmjena i dopuna te donošenja novih zakona omogućena je učinkovitija borba protiv korupcije, a primjena zakonskih rješenja o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelima korupcije i organiziranog kriminala predstavlja jednu vrlo učinkovitu mjeru, prije svega za odvraćanje od korupcije. Kroz nadzor provedbe Strategije suzbijanja korupcije Nacionalno vijeće doprinosi unapređenju aktivnosti koje se provode s tim ciljem što je pokazalo kroz dosadašnji rad. Na koncu, treba još jednom podsjetiti da korupcija višestruko šteti hrvatskom društvu jer koči njegov daljnji razvoj, osiromašuje ga i slabi povjerenje građana u institucije državne vlasti. Isto tako treba istaknuti i to da se poduzimaju odlučne mjere kako bi se tom zlu stalo konačno na kraj. Klub Hrvatske seljačke stranke podržat će ovo izvješće. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine također je poticaj da se sjetimo uopće kako je tijelo, kako je Nacionalno vijeće, ta naša institucija od tijela unazad nekoliko godina koje nitko živ pa ni vi ovdje niste znali ni njegov opseg djelovanja ni gdje su se skrili ni uopće kakva mu je funkcija. Ukratko, svi su svjedočili samo o njegovom nepostojanju. Međutim, to je tijelo upravo od kad je na njegovo čelo došao naš kolega Željko Jovanović postalo je respektabilno tijelo, postalo je tijelo koje je zadobilo povjerenje, to što je najvažnije ne samo ugled u svijetu, ugled u Europi nego zadobivalo je povjerenje što je za nas najvažnije, povjerenje građana. Zašto građani vjeruju toj instituciji? Zašto joj vjeruju više nego mnogim institucijama koje su po našem Ustavu i našem zakonu upravo pozvane prve reagirati na ovakvu pojavu, na korupciju, za koju ćemo se svi složiti da je destruktivna a ako se u zakonu ozakonjuju koruptivne buduće radnje onda je ona više nego razorna. To tijelo i danas, možda je javnosti manje poznato radi u jednom sobičku od nekoliko metara četvornih. gdje ima stručne suradnice, dvije mlade i požrtvovne osobe, osim naravno članova Vijeća. Posve neadekvatnim uvjetima i još uvijek neopremljeno i kadrovski neekipirano onako kako bi to trebalo biti i zahvaljujući, ne nego temeljem akata koje smo sami usvojili, tj. ne samo strategije za borbu protiv korupcije, nego i akcijskog plana za borbu protiv korupcije. Međutim, taj put nije bio ni brz, ni lak, ni jednostavan. Postojale su mnoge opstrukcije što svjesne što i nesvjesne. Jer već naviknuti na različite komisije, na različita tijela javljali su se glasovi pa i unutar samog Nacionalnog vijeća da nije uloga i zadaća Nacionalnog vijeća da govori i propituje o nekim konkretnim stvarima, nego jednostavno da priča o tome kako je korupcija štetna, da se pišu i iznose usmeno eseji i da se takmičimo u lirskim sastavima tko će bolje napisati i imati govor o štetnosti korupcije. E vidite, to se promijenilo. To se promijenilo i nedavnom odlukom upravo u zadaćama samog Nacionalnog vijeća. Ali to je bila i primarna zadaća na temelju same strategije. I zašto uvijek Europska komisija i Europska unija u cjelini sada nas promatraju ne na temelju akata koje smo donijeli, nego koliko su ti akti provedivi. Dakle, djela a ne samo riječi. I to upravo daje nadu i vjeru da i ovo tijelo će i dalje, dakle ne samo pratiti rad pojedinih ministarstava, nego uočavati sve nepravilnosti koje se počesto i ne nalaze u njihovim izvješćima, ali recimo nalaze se u izvješću revizije i u nekim drugim aktima. Ali ono što je najvažnije to je glas građana. Sam podatak da Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije sada ima aktivna 201 predmet. Mnogi od njih imaju oznaku tajnosti, a govorim u kojim su i kakvim uvjetima smješteni što je apsolutno neprihvatljivo. Međutim, to još jedanput svjedoči o tome kako ni sama sredstva, ni sami uvjeti rada nisu odlučni da to kako kako bi jedno tijelo zadobilo povjerenje i afirmaciju kod građana i na takav način polučilo dobre rezultate. Dakle, upravo takav način rada jamči to da se nećemo više ravnati po onom sustavu gdje nam papiri svi štimaju, gdje su sve moguće strategije i akcijski planovi u redu, a korupcija cvjeta. Dakle, da se ne bi dogodila ona čuvena narodna, operacija uspjela pacijent umro. Ovdje je također već bilo govora što je i za ljude u vijeću, Nacionalnom vijeću za borbu protiv korupcije, a i na traženje samih građana koji prepoznaju, dakle zakone koji su deficitarni, koji na kraju krajeva ne sužavaju prostor korupcije nego ih čak šire. To su nepravedni zakoni na koje smo mi u klubu SDP-a često govorili i upozoravali. I nedavno upravo temeljni Zakon za borbu protiv korupcije i o Uredu za sprječavanje, za sukob interesa, sprječavanje sukoba interesa našli smo čitav niz elemenata gdje se inkorporira koruptivno ponašanje. I to je nešto što je nedopustivo. Hoće li naša država i dalje ostati zarobljena država u okovima korupcije ili ćemo zaista prionuti da se taj lanac konačno razbije i Hrvatska postane slobodna od korupcije, odnosno da se ta pojava ako je već i neuništiva svede na minimum. Najvažnije zadaće koje je Nacionalno vijeće sebi priskrbilo između onih ostalih koje su vam već dobro poznati u smislu nadziranja, analiza, suzbijanja je upravo to da se sustavno prate podaci o pojavama korupcije koje na zahtjev upravo Vijeća dostavljaju se tijelima zaduženim za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja korupcije. Ali jednako tako i još važnije da Nacionalno vijeće je dužno razmotriti prijedloge, pritužbe, stajališta i mišljenja građana i pravnih osoba. Međutim, to nije samo jedno rame za plakanje i jedna utjeha građanima. Nego Nacionalno vijeće zaista prati što je sa tim predmetima, što su pojedina tijela koja su zadužena za obradu takvih prijava zaista u tom smislu i nešto poduzela. To je najbolji način kontrole, ali jednako tako i tih tijela. Mi smo svjedoci da počesto ta naša tijela, taj represivni aparat ali i država u cjelini funkcionira kao stari fićo na guranje. Ako nešto nije u javnosti onda se o tome puno i ne mari. Bile su primjedbe i nešto što treba ispraviti i ono što je našlo Nacionalno vijeće kao slabu kariku i što ovo izvješće, dakle ne treba samo razmotriti, primiti na znanje, odnosno prihvatiti nego upozorenje nadležnim tijelima što moraju učiniti da bi ta borba protiv korupcije bila učinkovita. Svi smo se složili da treba pojačati međuresorsku suradnju posebno Ureda za javnu nabavu, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Državne revizije, DORH-a, Porezne i Carinske uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca. Kada su ova tijela pojedinačno slala svoja izvješća onda je bio uočiv, bio je uočiv jedan veliki nedostatak da nema još uvijek dobre međuresorske suradnje i da za to na žalost nisu bila ni osigurana sredstva, pa čak ni ona tehnička koja omogućavaju nužan prohod informacija. Da napomenem još jednom što nam stoji ovdje u izvješću i što trebamo biti ponosni upravo na rad nacionalnog vijeća, da je Europska unija uočila rastuću proaktivnu poticajnu ulogu dakle ima Nacionalno vijeće za provedbu strategije suzbijanja korupcije te Europska unija ohrabruje nastavak takvog proaktivnog pristupa u praćenju i provedbi strategije, a naravno i uz primjenu samog akcijskog plana. Na samom vijeću osim tematskih sjednica, stalno je bilo u žiži naših aktivnosti, odnosno aktivnosti samog vijeća kako da se i zakonodavni okvir što više poboljša. Tako su i zaključci i preporuke na temelju takvih rasprava, izašli su i zaključci i preporuke što pojedina što pojedina ministarstva, što u pojedinom resoru treba popraviti i to kroz zakonske inicijative. Iako smo se svi složili da načelno sam taj okvir borbe protiv korupcije, normativni je kvalitetan, međutim to ne znači da još uvijek u pojedinim zakonima nema manjkavosti, nema nedostataka koje treba popraviti. Evo primjer kod izmjena Kaznenog zakona, mi sada očekujemo, toliko je, Vlada je već nekoliko navrata najavila izmjene novog Kaznenog zakona i bilo je govora upravo o tome da se nadopuni Kazneni zakon, da se izmijeni u tom smislu kako bi gospodarske inkriminacije se osuvremenile, jer gospodarske inkriminacije, kako i sada sadrži Kazneni zakon još uvijek su nedostatne i ne mogu biti adekvatan niti zakonodavni kako bi se borili protiv korupcije. Mi sada imamo različita ponašanja koja se sve sankcioniraju kroz zlouporabu ponašanja, dok bi ih trebalo tako formulirati u smislu i europskog zakonodavstva, da se one tretiraju kao zlouporaba povjerenja, zlouporaba povjerenja svih onih prije svega koji raspolažu i koji rade u ime javnog interesa, pa čak i u ime privatnog interesa, već je na to područje daleko dogurale zemlje U revidiranom akcijskom planu nema mjera za zaštitu osoba koje ukazuju na korupcijske pojave i ponašanja. Dakle ako građanin, to smo mi prepoznali, to je također jedan od zaključaka i mjera preporuka nacionalnog vijeća da se unaprijedi zaštita svih onih koji u dobroj vjeri prijavljuju kaznena djela korupcije. Nedavne izmjene zakona išle su na štetu zviždača, jer sada ta zakonska odredba na neki način sve one koji u dobroj vjeri prijavljuju kaznena djela protiv korupcije čak i sankcionira. Možete misliti da se zviždač sada izvrgava ne samo progonu, kaznenom progonu, nego jednako tako ako se radi o državnom službeniku i namješteniku, ako osoba prema kojoj je on izrazio sumnju da se tako, da se koruptivno ponaša, ukoliko ona ne bude osuđena on gubi posao. Možete zamisliti da državnog odvjetnika ili bilo kojeg koji ne uspije dokazati svoju tvrdnju da gubi posao. Dakle treba akcent staviti na dobru vjeru, naravno da ima ljudi koji uvijek i najbolji institut zloupotrebljavaju i takve treba kazniti, jer oni onda bacaju mrlju i sjenu na relativizaciju čitavog ovog problema. Dakle posebno napominjem, govoreći u ime kluba, da treba zaštititi ljude koji u dobroj vjeri prijavljuju kaznena djela korupcije. Danas ti ljudi i dalje nemaju povjerenja. Zašto? Iz vlastitog iskustva. Ljudi koji su ukazivali na koruptivna ponašanja, u različitim tvrtkama ili u pojedinim resorima izvrgnuti su bili neviđenom progonu, ostajali su bez posla, obitelji su upropaštene i u najbližoj okolini, bližoj ili čak široj doživljavali su slijeganje ramena. Dakle takve osobe postale su za uže i šire društvo kao osobe koje su uopće sumnjivog ponašanja, suspektnog ponašanja, pa su se na taj način diskvalificirale eto u najblažem slučaju da imaju poteškoća sa svojom psihičkom stabilnošću. god ljudi ne budu imali takvu zaštitu, dok god ne budu naši heroji, nego osobe koje se izvrgavaju progonu ili podsmijehu, istinske borbe i zaista prave volje koju žele građani osjetiti od ljudi kojima je povjereno upravljanje općim dobrom, javnim interesom ili nešto uže i specifičnije samim fiskusom, neće imati povjerenja. Ako malo pogledamo državnu reviziju i nalaze za 2009. onda vidimo da upravo tu su najveći problemi. Da je veliki broj dakle onih slučajeva koji su odnosno u postupcima javne nabave nije poštivan zakon. Za pretprošlu godinu čak je 43%, dok ipak nešto se smanjio postotak ukinutih takvih ugovora na 23%. Dakle, evo završavajući ovo izlaganje, u ime kluba SDP-a, klub SDP-a traži da se postupi upravo po onim preporukama koje je našlo nacionalno, koje je zaključilo i preporučilo pojedinim ministarstvima, Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije. Hvala. Hvala. Imamo ispravaka netočnih navoda. Prva je gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo gospođa Antičević je rekla da je ovo prigoda da se podsjetimo unatrag nekoliko godina, da je postojalo tijelo, neko tijelo koje se nikad nije, koje se nekuda skrilo i za koje nitko nikada ovdje u Saboru nije znao. To je jedan od netočnih navoda. HDZ-a na vlast i ove parlamentarne većine Hrvatski sabor je donio program mjera borbe protiv korupcije, kojim je ustanovio nacionalno, parlamentarno Nacionalno vijeće za provedbu nacionalnog programa suzbijanja. To je vijeće podnosilo izvješća ovom Hrvatskom saboru, mi smo ta izvješća prihvaćali, dakle itekako smo znali za rad toga vijeća. A sustav je dobar ako funkcionira kao sustav, dakle koliko god kolegica mislila o genijalnosti gospodina Jovanovića, ne može nešto biti dobro ili ne dobro jer je na čelo došao jedan čovjek, dakle sustav mora funkcionirati bez obzira tko bio na čelu toga tijela. A naravno da smo 2009. ovdje u Saboru izmijenili tu odluku na temelju iskustava iz prethodne dvije godine. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Kolegica Antičević je rekla da EU ne gleda na temelju akata samo borbu protiv korupcije već samo djelima. To je netočno iz razloga što je upravo ova Vlada stvorila jedan kvalitetan zakonski institucionalni okvir koji je neophodan bio preduvjetu borbi protiv korupcije. A iz samog izvješća ako ste ga čitali mogli ste vidjeti da upravo EU je, to i piše u izvješću, i naglasila kako je Hrvatska uskladila se sa svim međunarodno pravnim instrumentima u tom području. Daj Bože da ste vi prije 10 godina uspostavili takav okvir koliko bi Hrvatska novaca uštedjela koji su pokradeni od korupcije. Ispravak, gospodin Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolegica i kolega su ispravili dijelom jedan dio navoda, ali ja bih svakako sam primijetio onaj gdje je kolegica Antičević-Marinović rekla da je ovo tijelo tj. Nacionalno vijeće doživjelo je na neki način procvat otkako je na njegovom čelu kolega Jovanović. To je netočno, nego je doživjelo zato što je stvoren i zakonski okvir i ono sve što je govorila kolegica Lovrin. A kolega Jovanović je poznatiji po jednom drugom momentu da on je uveo jedan drugačiji pristup, agresivan, koji je jedan naš čuveni sociolog nazvao političkom terorizmom. Pa on ne bira ni mjesto ni vrijeme kada napasti nas kolege ili vladajuću stranku. U prilog toga govori napad u restoranu na časnog kolegu Mancea. časnog kolegu Mancea. Dakle, ne bira. Ja sam prije kratkog vremena bio u Rijeci i onda sam pažljivo birao mjesta gdje ću izaći i gdje ću se kretati kako ne bih sreo istog toga kolegu, kako ne bih doživio sudbinu kolege Mancea. Hvala lijepa. Dame i gospodo predsjednik Odbora za financije Hrvatskoga sabora obavještava zastupnice i zastupnike članove odbora da će se sjednica odbora umjesto u 12 sati održati danas u 12,30 sati u dvorani "Stjepana Radića" 133/1. A gospođa Sumrak? Oprostite nisam vidio. Gospođa Đurđica Sumrak, izvolite ispravak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo obzirom da se ne može dojam izvješća ispraviti ja bih isto tako ispravila netočne navode i to prvi kad govori o gospodinu Jovanoviću da se tek onda to sve procvalo što se tiče borbe protiv korupcije. Ne nije, važan datum za Hrvatsku je studeni 2009. godine kad je predsjednica Vlade, ove Vlade, gospođa Jadranka Kosor proglasila nultu stopu tolerancije na korupciju. To je prekretnica, ali treba se desiti prekretnica u glavama. Građani RH su shvatili što to znači i vide što to znači na djelu. Međunarodna zajednica odaje sve pohvale i svaku čast predsjednici Vlade koja je imala hrabrosti i snage tako nešto napraviti, a naravno da Nacionalno vijeće treba provoditi, ali ne zaslugom gospodina Jovanovića jer to bi onda bilo čak i diskutabilno.